**Aleksandar Vučić** Gospodinu Petroviću sam želeo prvo. Ovo poslednje što sam čuo je toliko besmisleno, a shvatićete i zašto, da je teško komentarisati na ozbiljan način. Ali, gospodin Petrović je nekoliko ozbiljnih tema postavio i želim da mu odgovorim.Pre svega, ne slažem se sa pričom o centralizaciji, zato što je tačno da je centralna država intervenisala zbog neuređenosti, nekoordiniranosti i opšteg haosa koji postoji na decentralizovanom nivou, koji je pravljen zbog partijskih razloga da bi neki mogli da pređu cenzus na republičkom nivou, na nekim drugim nivoima i da bi mogli da postignu bolje lokalne rezultate, jer drugačije ne mogu. To nam je unelo haos takav da mi isplatimo plate za zaposlene u vrtićima, ali da zaposleni u vrtićima ne dobiju te pare, nego ljudi uzmu i prebace taj novac fudbalskim klubovima, košarkaškim klubovima, najčešće sebi, samo pronađu još jedan protočni bojler. To nam se dešavalo u jednom velikom gradu u istočnoj Srbiji i to nam se dešavalo u jednoj manjoj opštini na zapadu Srbije.Ono što je takođe veoma važno, tu veliku fabriku „Jazaki“ nije doveo niko iz Šapca. Tu veliku fabriku „Jazaki“ lično sam pregovarao, a ceo postupak i ceo proces vode moj nemački savetnik Jorg Haskens i Danilo Cicmil. Oni su doveli „Jazaki“ u Šabac i nikakav problem nismo pravili. nismo pravili. Tek toliko, mislim da je važno da ljudi znaju, i naravno, razgovarali i o subvencijama koje Vlada Republike Srbije treba da im uruči.Oko biomase koju ste pomenuli, poštovani gospodine Petroviću, hoću da građanima Srbije još jedanput objasnim zašto ćete svuda na jahtama da viđate, pa i u današnjim novinama, one koji govore da im Vučić smeta. smeta. Vidite ih, oni se brčkaju uvek u najskupljim jahtama, na najskupljim mestima. Reći ću vam i zašto. Upravo zbog onih tzv. fid-in tarifa, o kojima sam ja vama pričao juče, zato što oni kažu da su veliki biznismeni i da im Vučić sprečava investicije, a radi se o sledećem, pa ćemo doći i oko biomase, da čujete koja je cena, da biste razumeli zašto to do sada nismo razvili, razvili, iako, ako se ne varam, Antiću, do sada smo dali podsticajne mere za šest projekata za biomasu, jer to naravno jeste naša obaveza, evropska obaveza, kao i vetroparkovi. Zelena je energija naša evropska obaveza. Ali, i lično gledam da odugovlačimo oko toga. Da vam objasnim zašto. Zato što vam je cena po megavat satu koji dobijete iz biomase ne 50, ne 92, kao što je za vetar, već 132 evra.Dakle, mi plaćamo tri puta veću cenu za nešto što treba da podstičemo i gde neko na najlakši mogući način zarađuje novac. Što da plaćamo tri puta višu cenu u uslovima kada ne živimo bogato? Naša želja je da to zaštitimo. Naša je želja da pokušamo da obezbedimo da više novca ostane građanima Srbije, a ne da ode nekom drugom. I taj pritisak je zaista užasan, tih sa svih jahti. Taj pritisak je užasan.Dok ljudi ovde rade, sa jahte vam poručuju – a, ti si taj koji zaustavljaš investiciju. Zašto mu zaustavljaš investiciju? Zato što ne daš da Srbija bude opljačkana. Kao što ne dam da Državna lutrija bude opljačkana, tako neću da dam da budu opljačkani ni drugi delovi našeg budžeta, i to je razlog. Znam ja, kao što i vi znate, da ćemo morati da povećavamo broj i kapaciteta do 2022. godine, U strukturi potrošnje 27%.

važno.Gledaćemo da to odložimo do poslednjeg trenutka, da im što manje para damo ranije.Što se tiče stope rasta, potpuno sam saglasan sa vama. Nama su potrebne više stope rasta, a gde to vi da mi kažete gospodine Petroviću?(Dušan što nam je u vaše vreme najviša stopa rasta bila plus 1,1 i to na minus 3,6, i to na minus 3,6. Mi smo tek sad uspeli da se vratimo predkrizno vreme, u vreme pre 2008. godine, tek danas, eto

agrarnu upravu u Šabac i zato nismo mogli da koristimo IPARD-ove pare i sada smo dobili 175 miliona evra, gospodine Petroviću.

ljudi govorite o nekakvoj diktaturi u kojoj niste u stanju da saslušate onoga koji vam sa najvećim poštovanjem odgovara, a da vam ni jednu reč nije rekao i dobacujete mi 50 puta. Šta biste vi radili da je drugačije i da je situacija obrnuta? Pogledajte šta radite kada imate 0,6%, a šta biste radili da imate 50%. Zamislite koliko puta biste dobacivali i kako biste se ponašali prema svojim političkim protivnicima. Srećom očigledno je da građani znaju kome da daju 0,6%, kome šest, a kome 60% i dobro je da je

nekoliko godina, jer ne možemo da ispravimo, što bi veliki Valtazar Bogišić rekao – što se grbo rodi, vrijeme ne ispravi ili, kako Jojiću beše, quod initio vitiosum est, potest quam ipse habet, na latinskom, ako sam dobro zapamtio sa pravnog fakulteta. Dakle,

Sa njima razgovaramo o tome u okviru strategije i videćemo kakva će konačna odluka da bude. Naravno da o toj odluci, pre svega, ili većinsku vlast u donošenju odluka imaju Rusi, a ne mi. Nama nije lako da tu postavljamo uslove. Znali bismo mi odmah da vam kažemo šta bi za Srbiju bilo bolje. Da li ćemo moći da se izborimo? Nisam siguran.Što Nisam siguran.Što se tiče Resavice, ko Boga vas molim, dajte nam rešenje danas, a od vaših rešenja za Resavicu dobili smo samo tužbe za neplaćeni smenski rad od 2005. godine, a koji će da nas košta između 15 i 20 miliona evra. To je sve što smo dobili od Resavice i potpuno nerešeno pitanje i za rudare u Resavici i za sve druge. Danas moramo da plaćamo i da isplaćujemo sve to što ste nam vi ostavili.Što se tiče socijalne politike, Dejvid Kameron, veliki britanski premijer koji je napravio najveći rast od velikih evropskih ekonomija u svojoj zemlji upravo je povodom socijalne zaštite izgovorio sledeću rečenicu, citiram…Ja sam ga parafrazirao. Ja sam mali čovek, ali gledam. Angele Merkel je ekspoze bio u papiru dvostruko duži, nego moj. Toliko o diktaturi da, da ovim stručnjacima nesrećnim, koji ništa ne znaju i ne čitaju, objasnim. Dakle, 125 strana, a vi ste dobili 68. Dakle, želim takođe da vas obavestim da je rečenica Kameronova bila – nešto za nešto, a ne ništa za ništa.Ja sam govorio o radno sposobnim ljudima. Ako nemate posao kao radno sposoban čovek, molim vas da nam pomognete u čišćenju lišća. Ne vidim zašto je sramota da zaradite ono što od države dobijate. Nije posao države, pošto vidim da vi ne znate ni koju, ni kakvu ideologiju biste da zastupate, da nas vratite u samoupravljanje, u nekakvu novu sirizu i ludizam. Da ne misle ljudi da sam nekoga uvredio, ludizam je pokret nazvan po Nedu Ludu sa uništavanjem mašina itd. Vi biste voleli najviše da niko nigde ništa ne radi, da svima pare padaju sa neba. Nije moguće. Takvu politiku vodite i za tu politiku tražite podršku naroda. Ja nisam tražio za takvu politiku, već sam tražio za politiku rada, tražio sam za politiku ozbiljnosti i odgovornosti, za bolesne, invalide, za starost, za sve uvek ćemo imati preko 200 hiljade ljudi koje plaćamo.Za samohrane majke, pošto ste opet izmišljali govorili neistine o Er Srbiji, ja razumem vašu patološku mržnju prema svakom uspešnom projektu, jer vaš predsednik nikada ni u jednom uspešnom projektu nije učestvovao, osim u ovome u Kaliforniji i Americi. Zavrnuo ih je za sve pare i to vrlo uspešno, i to je jedino što je uspešno bilo. E sad što je uspešno bilo. E sad što vas boli i što vas brine što je neko drugi uspešan, ja tu ne mogu da vam pomognem. Građani Srbije se tome raduju.Što se tiče samohranih majku, gotovo iznad proseka svakako, ali pri vrhu je, rekao bih, evropskih zemalja što se tiče zaštite prava socijalno ugroženih građana koji imaju socijalnu potrebu, Republika Srbija po mnogim segmentima, naravno i porodilja. U pojedinim segmentima čak i veća prava, nego u značajno razvijenijim zapadnoevropskim zemljama, ali šta da radite? To vas nije naročito briga, pošto je uvek lakše da se širi nezadovoljstvo.Ja sada postavljam pitanje građanima Srbije i postavljam pitanje svima vama u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a na to me je podsetio jedan ambasador, jedne od zapadnih zemalja, pre nekoliko dana. Kaže – sve mi razumemo, sve što neko radi, ali gospodine Vučiću da li ste vi primetili da nijednu investiciju, nijednu jedinu, koja je u Srbiju došla i ni jednog investitora nisu podržali, čak ni onog kog su sami doveli. Neka čudna politika se u Srbiji vodi. Ni jednog bukvalno investitora ne podržavaju. Kada ste čuli da su bilo koju fabriku podržali, bilo koju firmu, da su bilo šta rekli da je nešto dobro? Nikada ni jednog. Ni „Fijat“ ne podržavaju, mi ga podržavamo. mi ga podržavamo. Nikada ni jednog investitora. Građani Srbije mogu da primete. Nikada ništa nije dobro. Kada „Mercedesov“ direktor dođe u „Ikarbus“, oni kažu – beži, sklanjaj se odatle, ne trebaš nam. Ko god da dođe bilo gde, njima nije dobar. Kada dođe „Kontinental“, nije dobar. Kada dođe „Boš“, nije dobar. Kada dođe „Kromber Šubert“, nije dobar. Kada dolazi „Tenis“, najveći evropski proizvođač mesa – sklanjaj se odavde, beži što pre glavom bez obzira. Sklanjajte se svi. Što bi rekao Jovanović, kada dođu ljudi u Beograd na vodi, koje juri ceo svet, koje je jurio taj isti Kameron koji 15,5 milijardi investiraju tamo, kakvi, sklanjajte se, bežite, ne valja to. Samo su oni pametni, a cela politika im je na tome – nemojte da radite.Kao što sam vam rekao, kao što ne mogu da izdrže da sede u ovoj sali i nikad nisu ovde, osim kada treba dve reči da kažu. Ne mogu da slušaju ništa, a kamoli da nešto ozbiljno rade. Tako se zalažu za to i samo za jednu jedinu stvar, a to je da niko ništa u Srbiji ne radi, a da svi relativno lepo žive, a da oni mnogo dobro žive.Srbija u kojoj ćete da se zalažete i borite za to da ne radi ništa ne može da uspe. Može da uspe samo Srbija koja radi i Srbija u kojoj nećemo da bacamo pare građana. Hoćete li da vam kažem koliko imamo različitih primera gde ti ljudi mogu da odu da prodaju određene proizvode, mogu da se snalaze da zarađuju na drugi način, ali i dalje imaju kao dodatni prihod socijalnu podršku države? Takvih je više od 30, 35%.Sad vas ja pitam, što mi da dajemo novac na takav način kad smo omogućili svakome da osnuje svoju firmu, osnuje svoju kompaniju u skladu sa zakonom i uslove napravili bolje od 2/3 zemalja u svetu? Nema nikakvog objašnjenja. Objašnjenje će da bude ono koje je građanima najmilije. Pošto se svi spremaju, jeste li videli, kad ustanu da govore oni se spremaju kao da za spot govore i nameste kako i usta i uši i sve ostalo kako treba da izgledaju, kao da otprilike snimaju spot za TV kampanju i tako to izgovore što su smislili i ništa više, interakcija ne postoji. Nemojte da radite ništa, mi kad dođemo biće sve super, mi ćemo da vam stvorimo sistem, ali pre toga sve ćemo sisteme da rasturimo. I mnogo uspešnije od ovog srpskog. Zamislite ljude koji su uspeli da razvale američki sistem. Pa, to je kapa dole, tu nemate šta da kažete, samo kažete svaka čast ljudi, to malo ko u svetu uspe i malo ko u svetu to može.Ali zato svako i sve o čemu govore i sve što nam se dešava je samo – nemojte da radite, nemojte da radite. E, razlika u tome je, što je vaša politika – nećemo strane investitore, što smo juče čuli četiri puta, od četiri poslaničke grupe, vaša politika je – nemojte da radite, naša politika je – hoćemo strane investitore, hoćemo domaće privrednike, jake i domaće investitore, ali hoćemo da radimo. I ponosimo se radom, ponosimo se marljivošću, a ne bežanjem kroz ta vrata svaka dva minuta. Polako kolege.Prvo, pravo na repliku, Dušan Petrović. Izvolite.Kolega Raduloviću, vi ste tražili repliku, koliko

Po tom članu nije dozvoljeno vređanje i nije dozvoljeno izvrtanje činjenica.Mandatar je, da obrazložim povredu Poslovnika, rekao da odgovara svima sa najvećim poštovanjem,

Radulović** Znači: „vidim da ne znate, opet izmišljate, ja razumem vašu patološku mržnju, ne mogu da izdrže da sede,

moraćete malo da odsedite u Skupštini kao poslanik, malo više vremena da biste shvatili da je ovo normalna komunikacija između političkih neistomišljenika. To što vi imate plitku toleranciju za nešto što smatrate uvredom, to je vaš problem. Ali ne možemo svaki put zbog ovakvih, da kažem, stvari da kažemo da je to uvreda, pogotovo što su iznete potpune činjenice.(Saša

na repliku, Dušan Petrović. Izvolite. **Dušan Petrović** Ne znam ja gospodine Vučiću, vi imate neka predubeđenja pa ne slušate ovde šta se govori. Evo vam gospođa Brnabić, evo vam ministar Antić. Nisam ja govorio o kogeneraciji, niti o proizvodnji struje iz biomase, već o daljinskom grejanju. 50% je jeftinije iz bio mase, nego iz gasa i iz mazuta. O tome govorim, a vi ste mene ovde optužili da ja neke tajkune podržavam i šta god, ali nije važno.Druga stvar, pogrešili ste što se tiče NIS-a,

Pričam o vrlo preciznim stvarima i ne govorim ovde o nečemu u šta nisam jako upućen.Neću da se svađam sa vama, ovo je pitanje od najvećeg nacionalnog interesa, zbog toga što ta kompanija najveći ovde javni prihod pribavlja, zbog toga što može da vam se desi 2020. godine da zatvore obe rafinerije, jer im ističe ugovorna obaveza. Zbog toga što ta duboka prerada nama garantuje da ćemo u Pančevu imati rafineriju. To u Burgasu je završeno, imaju 12 miliona tona kapacitet, to je ozbiljna stvar. O tome ja govorim od novembra meseca 2013. godine. Uprava za agrarna plaćanja je u Šabac dovedena tri godine pre nego što sam postao ministar. Jedna od najvećih grešaka koju ste napravili, što ste je prebacili iz Šapca u Beograd, pa sad ne funkcioniše.Što se tiče Resavice, pogledajte malo dokumenta gospodine Vučiću. Postoje dogovori između sindikata, Ministarstva energetike 2012. godine o načinu regulisanja Resavice, i vi sada dolazite posle četiri godine. Nema razloga da se mi žučno prepiremo oko toga. Ovo su činjenice, mislim da mi u ovom parlamentu treba razložno da govorimo o važnim državnim stvarima. Dakle, što se tiče biomase u grejanju, za to vam uopšte nije potrebna Vlada. Javno privatno partnerstvo i možete da radite koliko hoćete. Vlada vam je potrebna za ovo o čemu sam ja govorio, tako da sam ja bio u pravu.Što se tiče Resavice, dajte nam to rešenje, ko Boga vas molim. Dajte nam to rešenje i nemojte da mašete rukama, vi ste bili u Skupštini NIS-a gospodine Petroviću, ja nisam.(Dušan ste gospodine Petroviću pregovarali i loše pregovarali. I vi i vaša Vlada. Mi sada pregovaramo, a imamo vrlo loše polazne osnove, vrlo loše polazne osnove. I teško da ćemo da napravimo dobre stvari, samo nemojte da nas posle toga optužujete, jer ste nam napravili bukvalno katastrofalne preduslove za sve to.Što to.Što se tiče Uprave za agrarna plaćanja, u pravu ste, tri godine smo nešto plaćali, a da ni dinara nismo dobili. Znate dokle smo došli? Da nam je Brisel postavio to kao uslov, da nam je Brisel za akreditaciju sistema postavio uslov, prebacite u Beograd da biste mogli da razmišljate da ikada dobijete IPARD-ove pare. Danas smo dobili do 2020. godine 175 miliona evra.Nije evra.Nije to pitanje straha, veoma sam pristojno i sa najvećim poštovanjem govorio, nikakav problem nisam video, izvinite samo što sam podsetio građane na to, koliko ukoliko biomasu radimo za struju, koliko to danas košta, a što se daljinskog grejanja tiče, nikakvih problema nemamo, radite javno privatna partnerstva, svuda je dobro došlo, mogu da rade opštine, mogu da rade svi drugi i za to imate Zakon o komunalnim delatnostima. Nikakav problem nemamo. Vlada nikakav problem nikome nije pravila, niti će da pravi. Evo ga ovde Nedimović koji je to uradio u Sremskoj Mitrovici i ne mislim da tu ima bilo kakvih muka i bilo kakvih problema. Da li je suncokret koristio, šta već, ali Vlada nikakve probleme nije pravila.Vlada će da pravi obe probleme, će da pravi obe probleme, bez obzira na 2020. godinu, zato što nećemo da bacamo narodne pare. Zato što hoćemo da ih uštedimo koliko možemo. Kada prođem pored ona četiri vetroparka koja imamo izgrađena i pored nekih gde znam da će da budu izgrađeni, mene glava zaboli, mene glava zaboli, a od ovoga zabolela bi me još više. Glava me zaboli zato što znam koliko novca smo dužni, koliko novca smo dali da to napravimo. Uzgred, da znate, koliko ljudi je u Upravi za agrarna plaćanja koji su bili u Šapcu, koliko ljudi je radilo iz Beograda? Svaki dan su morali da idu autobusom koji je Vlada plaćala i koji je Vlada vraćala. Samo da vidimo koliko smo uštedeli, inače nemam ništa protiv tog tipa decentralizacije. Voleo bih da imamo više institucija republičkih i više drugih institucija da imamo u drugim gradovima Srbije, samo da to ne donosi nove troškove. Samo da imamo dovoljno kapaciteta ljudskih da to možemo da organizujemo i u Nišu, Kragujevcu, Šapcu, Požarevcu i u svakom drugom mestu u Srbiji.Samo Kod mene uopšte niste mogli da vidite žuč u razgovoru sa vama. Čini mi se da sam razgovarao argumentovano i čini mi se da ovi argumenti stoje.Nikakve veze sa NIS nemam, osim što sam se na određene stvari žalio, mučio, razgovarao dva puta o tome sa Putinom i Medvedevim, borio se koliko je moguće, ali da ne ponavljam i da ne citiram Baltazara Bogišića, prosto, oni su veliki investitor, oni su nama veoma važni i moraćemo da se borimo za što bolje ugovore u budućnosti. Da li ćemo uspeti, nisam siguran, odmah da vam kažem.Ako imate neko rešenje, pomozite nam. Ako imate bilo kakvo genijalno rešenje za Resavicu, molim vas dođite kod mene, sutra sam u Austriji, za vikend, kad god hoćete i dajte da to rešimo. Biće svi ministri, biće svi direktori, biće svi koji odlučuju o tom procesu. Dajte da to rešimo pošto ga mi ne vidimo, mi ne vidimo dobro rešenje. Ko god ga ima, dođite kod nas, odmah ćemo to da uradimo, samo nam ga dajte. Plašim se da ga nema. Plašim se da ga nema i da niko ne može da ga pronađe. Ako ga imate, dobro došli, svima ćemo reći, provešćemo ga u delo i svima ćemo reći da je to vaše rešenje i da možete da se ponosite time i da vas podržavamo u tome i da smo zahvalni što je Vlada mogla vaša ideje da provede u delo.One ideje o neradu te neću da provodim u delo. Te ideje da sedite, žvaćete žvaku, onda odete napolje po tri sata pa se vratite da nam držite lekcije, te ideje nikada neću da podržim i zato

dostojanstvo Narodne skupštine, stav 1. Dostojanstvo se narušava i kada neko iznese neistinit podatak. Ne možete na energane na biomasu optuživati ni tražiti Vladu ako vladate u jednom gradu. Energetske dozvole za toplotnu energiju ne izdaje Vlada Republike Srbije, već izdaje grad. Prema tome, kolega Petrović nema nikakve probleme da podigne te energane na toplotnu energiju i da ugreje grad Šabac jer mu ne treba nikakva dozvola Vlade, s obzirom da te dozvole izdaje lokalna samouprava.On naravno to neće napraviti, kao što nismo ni zatekli kao što nismo ni zatekli njegove zalivne sisteme i njegove pogone na biomasu 2013. godine kada smo došli.Ko zna da ne zna, taj već nešto zna i ovo je prilika da gospodin Petrović nešto nauči. Hvala.(Dušan Kolega Rističeviću, ja nisam znao te podatke tako da nisam mogao da prekršim Poslovnik.Da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni? (Ne.)Kolega Petroviću, nemate pravo na repliku.(Dušan prava na repliku ni na osnovu onoga što vam je odgovorio premijer. Mislim da svaki put kada odgovori premijer svaki poslanik misli da ima pravo da mu replicira. Odgovor je odgovor.

moramo da poštujemo većinu građana Srbije koji su izašli na izbore 2016. godine jer ovi poslanici koji će podržati i glasati za Vladu, koju je predložio gospodin Vučić, su na ovim izborima osvojili skoro 70% poverenja građana koji su glasali.Ono što je bitno za svaku zemlju, a to je bitno i za Srbiju da bi mogla da kreće napred, da se razvija jeste da njeni građani i deca koja žive u njoj imaju perspektivu življenja u njoj, a to su dve stvari.

na šta je JS ukazivala još u ranijem periodu da ćete ista prava davati prilikom investiranja u nove pogone, nove hale, nove fabrike i domaćim investitorima koji do sada iz ovih ili onih razloga nisu bili potpuno potpuno izjednačeni sa inoinvestitorima. To znači da ćemo se i dalje truditi da što više stranih investitora dođe u Srbiju.Međutim, to ne treba da bude posao samo Vlade Republike Srbije. Tim poslom mora da se bavi svaka lokalna samouprava, od najmanje do najveće, svaka opština i svaki grad, da preko svojih mogućnosti, veza i poznanstava nalazi investitore koji

Apsolutno podržavam tu reformu i mislim da je to jedno od ključnih pitanja koje treba u narednom periodu da reši ova država, ova Vlada i Ministarstvo obrazovanja.Danas imamo mnogo fakulteta, viših i visokih škola koje školuju kadrove bukvalno za Fond za zapošljavanje. Ti kadrovi završavaju određene škole, ali nemaju mogućnosti da se sutradan zaposle sa tim zanimanjem ni u privredi ni van privrede. Iz tog razloga mislim da tu treba nastaviti pomak, a jedan od načina jeste i neka vrsta planiranja kadrova da vidimo šta je to što je Srbiji potrebno za narednih pet, 10, 15 ili 20 godina od profila zanimanja. Mislim da u tom poslu ne trebate stati nego morate istrajati.Posebno vam skrećemo pažnju, vi ste u svom izlaganju dotakli to, a to je razvoj tzv. ruralnih sredina.

mesta koje su samo geografski pojam u Srbiji, a u tim mestima ne živi niko.Prema nekim mojim saznanjima u narednih pet ili deset godina više stotina tih sela i zaseoka će takođe ostati bez stanovnika stanovnika i biće prazna. Da bismo to sprečili država mora da ulaže više u razvoj ruralnih sredina, da dovede i po nekog investitora u te male sredine kako bi zadržali mlade ljude da tamo žive, rade, da proizvode nešto što će im budući vlasnici fabrika otkupiti i preraditi.Zato je naš predlog da se baziramo na razvoj prerađivačke industrije u tim malim mestima, na preradu, višu obradu jagodičastog voća, voća i povrća i slično, kao i na proizvodnju mleka zdravog i drugih proizvoda koji nisu obogaćeni, odnosno nisu opterećeni pesticidima ili nekim drugim materijama kojima se štite proizvodi, a ta roba danas u Evropi i u svetu ima prođu, ima zahteve za njenom ste o reformi pravosuđa. Mi smo 2009. godine imali jednu reformu pravosuđa, znamo kako se završila. Pre dve godine smo novim zakonima o teritorijalnoj organizaciji sudova i tužilaštva nešto popravili, ali preporučujem i novoj ministarki pravde da sagleda mogućnost da se u još nekim manjim opštinama, koje nemaju danas ni sudske jedinice, a kamoli sudove, omogući da se može doći do ostvarenja pravde i u tim mestima. Ne mora da se zacrta, kao što je sada zacrtano, da svaki osnovni sud mora, čini mi se, da ima sedam, najmanje sedam zaposlenih, može to da se radi i sa dvoje ili dvoje ili troje sudija.Takođe, tu treba izvršiti reformu sudova za prekršaje, jer mi danas imamo, evo jedan primer, jednu apsurdnu situaciju, da recimo u Pomoravlju Sud za prekršaje u Jagodini pokriva pet opština Pomoravskog okruga, a Sud za prekršaje u Paraćinu pokriva samo Opštinu Paraćin. Gde je tu, da kažem, realnost?Mogao

teritorijama, pozivajući se na ovo ili ono, da je Vlada na čelu sa vama, gospodine Vučiću, i uz pomoć ministra inostranih poslova, gospodina Dačića, vrlo oštro odgovorila svim tim koji imaju kao kobci, što bi rekli, želju da osvoje neku teritoriju Srbije, pozivajući se na neke kvazi istorijske činjenice. Vi ste vrlo dobro to svima odgovorili i u tom delu imaćete podršku Jedinstvene Srbije.Pošto moja poslanička grupa, već sam prekoračio vreme, predsedavajući me opominje i ipak sam disciplinovan poslanik, pa neću da kršim Poslovnik, na kraju želim još jednom da kažem da će Jedinstvena Srbija

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, pre dva dana smo čuli ekspoze mandatara Vučića i utisak je da je reč o jednom opširnom literarnom radu. Dobar literarni rad gramatički i stilski, ali promašena tema.Da se podsetimo šta je bilo, vrlo kratko, u onom prethodnom ekspozeu, kada je tada Vučić bio mandatar. Tada je bilo mnogo konkretnih obećanja, mnogo velikih obećanja, ali mnogo toga je ostalo neispunjeno. Verovatno ovaj put mandatar nije želeo da rizikuje, pa je onda zato ovaj ekspoze više onako neka opšta priča.Ali, moramo se podsetiti vrlo kratko na nekoliko stvari koje su obeležile ceo ovaj prethodni mandat, počev od one prethodne kampanje iz 2014. godine, pa na ovamo. Nismo čuli šta je sa „Al Dahrom“, šta je sa 300 miliona evra koje su trebale biti uložene u srpsku poljoprivredu. Juče je mandatar pokušao da objasni ovo vezano za RTV pretplatu, ali nije dovoljno objašnjeno, jer jedno je reći ukidamo pretplatu, a drugo ponovo je uvesti samo sa nekim drugim nazivom.Šta je bilo sa Pribojem, sa FAP-om, šta je bilo sa nekoliko puta najavljivanim potpisivanjem ugovora sa SIS-u? Ništa se nije desilo. Šta je bilo sa obećanjem da ćemo u Srbiji praviti delove za „Boing“ i „Erbas“? Šta je bilo sa fabrikom čipova, sa Emiratima? Šta je bilo sa mnogo obećanja? Šta je bilo sa „Tenisom“ koji je malopre pomenuo mandatar? Ugovor je, kako smo iz medija saznali, trebao biti potpisano u junu. Nije potpisan. Od toga se očekivalo, bar nam je tako predstavljeno, mnogo. Doduše, naši seljaci su se malo bunili, ali koga je briga za to. Da li je to razlog i uzrok povećanja cene svinjskog mesa? Evo, povećana je cena i pilećeg mesa. Tako da, od tog lepog života u Srbiji, nažalost, nema baš mnogo tačnog.Kada je mandat govorio, čitao svoj ekspoze, ali onda u onom delu koji je obrazlagao, nekako se stekao utisak da je ono što govorio prilično daleko od realnog života u Srbiji. Sada ne znam da li je veći problem i da li je više za brigu ako mandatar ne zna šta su realni problemi ili ako zna, a pravi se da ne zna. I jedno i drugo je prilično opasno.Mandatar je kao nešto epohalno, zapravo precizno rekao, kao najveće dostignuće je pomenuo Zakon o radu. E, pa taj Zakon o radu ne da nije najveće dostignuće, nego zaista je napravio veliki problem ono malo zaposlenih u Srbiji koliko ih ima. Kaže mandatar da mi imamo višak para, ali da on ne da da se troše. Slažemo se, naravno, da pare ne treba da se troše bilo kako, ali ako neko radi za minimalac od 21 i po hiljadu, čini mi se, ne znam precizno iza zapete koje su decimale, ali reći da sa te 21 i po hiljade dinara minimalca povećanje na 22 hiljade nekome znači je bogami vređanje inteligencije građana i vređanje inteligencije ovog naroda.Ne znam da li premijer zna, odnosno mandatar, plata od 21 i po hiljade koja se zaradi kao minimalac kod privatnika, gospodo, u najvećem broju samostalnih radnji, pre svega pekara, u Srbiji se vraća, odnosno deo se vraća, pet hiljade dinara od tih 21 i po hiljade dinara se vraća onome ko je zaposlio radnika, dajemo se u kešu.Kada kešu.Kada je bila pokrenuta tema o „Juri“, o tome da li radnici moraju da nose pelene ili ne moraju, da li im se isplaćuje, odnosno ne isplaćuje prekovremeni rad, tada je resorni ministar rekao da ne mogu da postignu da obiđu i da kontrolišu sve sve pogone, ili kako da ih nazovem, jer ništa ovo nisu fabrike nažalost, zato što nema dovoljno inspektora. To je zaista ozbiljan problem, ako je to tako. Taj problem ne sme da postoji, gospodine mandataru. Ne može problem manjka inspektora da bude razlog da neko može da izrabljuje zaposlene u „Juri“ ili negde drugde. Ne znamo ni danas da li je tačno da je „Jura“ tu inspekciju, koja je nedostajuća, zapravo kupila kupovinom nekih automobila itd.To su teme koje ovako prilično interesuju građane Srbije i mislim da o tome treba malo da se razgovara pre nego što položite ponovo zakletvu.Vi ste pomenuli juče demografiju kao problem koji zaista postoji u Srbiji, ali je problem u tome što vi niste ponudili nikakvo rešenje, osim Slavice Đukić Dejanović. Da, postoji problem nataliteta u Srbiji, postoji problem rađanja prvog deteta. Vi znate da je to sadržano u programu SRS-a i dobro je da ste to prihvatili, gospodine mandataru, ali šta će ova Vlada da uradi da se ta demografska slika Srbije popravi?Nije dovoljno reći – time će se bati Slavica Đukić Dejanović. Bavila se ona i nekim drugim resorima i nije dalo rezultata.Tako da, mislimo da ste suviše uopšteno pričali, da ste se opet, u svom stilu, obraćali i zahvaljivali penzionerima zato što su oni dali najveći doprinos štednji, kao da ih je neko pitao za to. Nemojte, molim vas, da govorite o povećanju penzija penzionerima, kojima se već dve godine uzima deo penzija. Da bi neko imao povećanje, mora najpre da mu se vrati na nivo koji je bio pre smanjenja, pa da se vrati ono što je u međuvremenu uzeto i tek onda može da se govori o povećanju eventualnom.Niste u pravu bili kada ste juče rekli da penzija jeste ustavna kategorija, odnosno stečeno pravo, ali ne i visina penzije. Pa naravno da visinu penzije neće utvrđivati Ustav, ali jednom stečena penzija ne može da se smanjuje. Može država da kaže – poštovani penzioneri, nemamo trenutno para, pa ćemo da vam umanjimo iznos, ali čim budemo imali pare taj iznos ćemo vam vratiti. Ali, smanjenje je apsolutno neustavno, to govori i odluka Ustavnog suda koja je skandalozna. Ustavni sud je rekao – nećemo raspravljati o tome zato što je odluka Vlade privremenog karaktera. To bi bilo kao da Ustavni sud kaže – nećemo raspravljati o predlogu Krivičnog zakonika, dozvoljeno je ubijanje, ali samo mesec dana nećemo odlučivati jer je to odluka privremenog karaktera. Mnogo je zloupotreba od strane institucija sistema.Moram samo još jednu rečenicu vezano za ovo tzv. povećanje penzija. Niste pomenuli da je 14 hiljada penzionera povećanjem penzija zapravo dobilo smanjenje penzija. To su oni koji su bili neki dinar ispod 25 visine penzije, pa kada se penzija povećala za 250 dinara, onda su oni preskočili taj nivo od 25 hiljada, pa im je onda smanjena penzija za 22%. Takvih je 14 hiljada

Svetske banke i MMF. Mi srpski radikali smatramo da upravo to jeste problem u funkcionisanju i one prethodne i ove buduće vlade zato što se oslanjate na isključivo na EU, a zanemarujete činjenicu da treba da se okrenemo Rusiji, kao jedinom iskrenom prijatelju Srbije i srpskog naroda. Hvala.

narodni poslanik ne može da ukaže na povredu u postupanju predsednika Narodne skupštine na koju je već ukazano. Član 106, 107, i 27. danas je reklamiran barem dva puta. To ćemo utvrditi naknadno u stenogramima. Takođe ćemo utvrditi da li je to ponavljano zato što su možda poslanici bili iz opcije vlasti, ali bih vas zamolila da do kraja pretresa više ne bude ovakve zloupotrebe. Zahvaljujem. Smatram da povrede Poslovnika nije bilo. Ne znači da u toku jedne sednice ne može više puta da se ukaže povreda na isti član. Može, ali svaki put kada neki poslanik smatra da je ponovo povređen taj isti član. U svakom slučaju, Narodna skupština može da se izjasni u danu za glasanje o tome da li smatra da li je povređen Poslovnik ili ne.Da li želite da se Skupština izjasni u danu za glasanje? (Ne)Zahvaljujem.Marijan

Naime, vi rukovodite radom ove Narodne skupštine, vi se starate o redu, povređeno je ponovo dostojanstvo Narodne skupštine, sednica traje. Pojedini narodni poslanici dok sednica traje, dakle, vi ste nadležni za celu sednicu, izlaze u hol i grubo klevetaju i vređaju i narodne poslanike, a i ministre i kandidate za ministre i mandatara, budućeg predsednika Vlade.Naime, moj kolega poljoprivrednik je rešio da u holu Narodne skupštinepred novinarima deli dijagnoze. Koliko ja znam, on nije stručnjak tog tipa. Interesantno je da dijagnoze deli neko, evo da i ja kažem, ko zbog dijagnoze nije služio vojsku. Istine radi, od 2000. do 2004. godine kandidati za ministre su radili lekarske preglede na VMA. Tamo obično idu oni koji su služili vojsku, ali je bilo izuzetaka, pa govorim da je bio taj izuzetak. Šteta što tada nisu radili IQ test, tvrdim da bi moj kolega poljoprivrednik bio negativan. Hvala. Zahvaljujem.Smatram da ne mogu da odgovaram za kršenje Poslovnika za ono što se dešava van sale.Da li želite da se u danu za glasanje izjasnimo? (Ne)Reč ima mandatar Aleksandar Vučić. Izvolite. Nisam siguran da su građani mogli da razumeju sve o čemu se radi, ali evo da ponovimo, da ukažemo ljudima šta je glavna tema danas kod mnogih koji nisu u sali ili uglavnom nisu u sali, onda se žale nekome i kukaju što nisu u sali, a nekih drugih koji ne bi trebalo da su tu, a jedino čime se bave to su najbrutalnije uvrede na račun i Narodne skupštine Republike Srbije i Vlade Srbije.Da bi građani znali, Dragan Maršićanin je upravo saopštio da sam u Skupštinu i Vladu uveo ergelu konja. Zoran Živković je upravo malopre rekao u Narodnoj skupštini Republike Srbije

takvu vrstu pregleda, pošto ne mislim da on zna koja je to vrsta pregleda. Danas smo slušali i druge uvrede o diktaturi, i to od onih, znate, kada vam neko priča o diktaturi i to govori u medijima i to govori u ovoj Skupštini, to je contradictio in adjecto, toliko su mogli da nauče.Ali, govorimo o ozbiljnosti pritiska koji će se nastaviti. On će se nastaviti i u danima koji su pred nama, nedeljama, mesecima, sve dok im ne omogući ili dok se ne dočepaju ponovo prilike da pljačkaju Državnu lutriju Srbije, koju sam uzeo kao paradigmu, ne mislim samo na Državnu lutriju Srbije, već mislim i na sve drugo što su pljačkali i čime su se bavili u prethodnom periodu. Važno je da građani Srbije to znaju.Da pokušam da odgovorim na deo primedbi. Moj rad svakako nije bio literarni, moj rad je bio faktografija, brojevi, pregledi, preseci. Ništa, ama baš ništa nije bilo literarno i ama baš ništa nije bilo uopšteno. Čak ni ono gde sam govorio o demografiji, vrlo precizno sam rekao da ne znamo rešenja i da ih nemamo. Da ih imamo i da su ta rešenja jasna, ceo svet bi ih koristio i upotrebljavao

zbog malih primanja i malih prava porodilja i ne znam čega imamo manje dece, odmah znam da pričamo sa neznalicama, pošto prvo ne znaju kolika prava ovde imaju, kolika u drugim zemljama, a drugo, ne znaju da je upravo to najizraženiji problem u najbogatijim zemljama Evrope i sveta, da moramo nešto da menjamo u svesti. Kako da menjamo? Ne znamo.Naveo sam vam jedan konkretan primer gde je određene rezultate dalo, a nisam dalje komentarisao iz razloga koji možete da prepoznate, jer bi bilo loše da sam ih komentarisao, reč je o Makedoniji, mogao bih za neke druge stvari da budem optužen.Dakle, u određenoj meri je to dalo rezultate, a u drugoj meri nije. Ali, sve jedno spremni smo da prihvatimo inicijative svih onih koji znaju kako da pomognu i zato je gospođa Đukić Dejanović dobila težak zadata da nam ponudi mere i rešenja. Ako imate mere i rešenja za koje garantujete da će dati dobar rezultat, nema problema. Nije to tako lako kako mislite. Saslušaće ih svakako i gospođa Đukić Dejanović, izdvojićemo novac i videćete da to ne ide tako jednostavno i svakako se neće videti u narednih četiri, pet i šest godina.Odmah ljudima i gospodinu Petroviću da kažem – i za pet godina slušaćemo još težu priču o malom broju ljudi u selima, dolazi do sveopšte urbanizacije, do sveopšte urbanizacije. Nema nijedne zemlje u Evropi u kojim gradovima manje stanovnika, a u selima više. Nijedne, to je deo procesa globalizacije.Voleo bih kada bismo imali rešenja da se tome suprotstavimo, ali ga nemamo, jer i mnogi od nas koji o tome govorimo, ja sam slučajno rođen u Beogradu,

Ali, da li možemo i bilo bi dobro da učinimo nešto da ljudima pokažemo da može da bude dobro i u ruralnim sredinama u Srbiji. Iako, sam rođen u Beogradu uvek govorim da nisam iz Beograda i time se ponosim, jer mi roditelji nisu odavde.Što se tiče „Jure“, to je moje suštinsko neslaganje sa vama, očigledno sa velikim brojem ljudi u Narodnoj skupštini, moguće i sa mnogima u mojoj poslaničkoj grupi. Sasvim sam siguran da je to moje neslaganje sa 90% građana Srbije. Zato je lako govoriti na način na koji ste vi govorili, zato je to prijemčivo i jednostavno, a ja mislim potpuno suprotno. Ja prvo mislim da niko nikoga ne izrabljuje, zato što u našoj zemlji i dalje postoji način razmišljanja koji se menja i zato sam pre nekoliko dana bio zahvalan kada sam presrećan, kada sam video na jednoj televiziji prvi put da nije bilo samokuknjave, pitali su čoveka povećana je cena svinjetine, on kaže to meni nije strašno, ali nadam se da će ovim proizvođačima da bude bolje. Obično svi samo kukaju.Ja ne razumem da je rad izrabljivanje. Ja ne razumem značenje reči izrabljivanje, ja ih ne razumem. Ja znam da je to veoma popularno. Ja znam da ljudi kukaju da su izrabljivani i kada treba da rade dva ili tri sata. Ja znam da neki kukaju kada treba da sede ovde 10 minuta. Ja to ne mogu da prihvatim. Ja jednostavno to ne mogu da prihvatim. Kao što sam pitao - gde su se pojavile te pelene za radnike, još nisam dobio odgovor gde su se pojavile i ko je taj radnik koji je nosio pelene i nema ga, bila je laž, jedna u nizu. Jedna od bezbroj tih u nizu, a niko nije pitao koliko je pelena kupljeno novcem, jer je ta fabrika tu dovedena i dato za drugog člana porodice, jer ne može da živi od 22 i 23 hiljade dinara, ali ako mu rade drug član porodice, onda mu je to nešto od čega može da kupi pelene, od čega može da kupi sredstava za ličnu higijenu od čega može nešto da uradi.Ako imate bolje, pa to nije lepo i nije dovoljno, imate bolje, pa dajte nam ih, dajte nam ih. Ja sam ponosan na svoje pokušaje sa „Sisuom“, skoro da smo potpisali ugovor, sve smo završili. Išao sam dva puta u Finsku, nije uspelo, tražili su naših 25 miliona evra, ako se ne varam. Ko mi je ovde? Vidite samo da Cicmil bude ispred.Dakle, 25 miliona evra su tražili da mi nemamo mogućnost kontrole trošenja tog novca. Na to nismo mogli da pristanemo. Možda smo napravili grešku. To je jedini uslov dakle na koji mi u tom trenutku nismo mogli da pristanemo. I, još se jedem jer mislim da smo napravili grešku. Ali, neko bi mi sutradan rekao da se ne znam šta dogodi sa tim novce, zašto si pristao bez garancije Vlade Srbije, da se taj novac troši. Jesam li zbog toga kriv? Pa, nisam ja proizveo taj problem, pokušao da ga rešim, borio se za to svim srcem, svom energijom. I, biće takvih pokušaja još, deset i dvadeset, ali od stotinu osamdeset će da uspe. To je posao koji na dnevnom nivou se bavite i rešavate. Da li ima nekog od gradonačelnika koji je imao 100% uspeh sa investitorima. Pa, nema nijednog. A mi smo zaista imali veliki procenat uspeha sa investitorima, veliki procenat. Od PKC do „Kromberg shuberta“ koji zapošljavaju hiljade ljudi. Negde uspete, negde ne uspete, važno je da se borite i da radite za svoj narod, da pokušavate problem da rešite i da ne kršite zakon.Govorite o „Tenisu“, pa ne postoji stvar koju nisu uradili da „Tenis“ ne dođe. Nije zbog toga i nema to veze sa povećanjem cene svinjetine, ali u pravu ste ima u tom smislu da smo doveli „Tenisa“ i da ga nismo saplitali i udarali u glavu motkom svakog trenutka nikakvih problema ne bismo imali danas sa tim, bili bismo najveći proizvođači svinja, danas bi smo još imali, ali za godinu dana ne bismo imali. Ali, je zato bilo, udri ga motkom u glavu koliko možeš, zaustavi sve. Iako sam neke ljude molio, to je Nemački investitor, znam da su potpredsednici Nemačke Vlade pozivali pojedine ljude u ovoj zemlji, nemojte to da radite, to je dobro za vašu zemlju. Nije vredelo zato što je neko pomislio da je to njemu dobro kao politička kampanja i da kaže – e, time ćete da uništite naše seljake koji tu treba da obrađuju zemlju. Ovi će da plate unapred zakup, uzećemo pare unapred koje inače ne možemo da uzmemo unapred, jer svake godine licitiramo i mučimo se kako ćemo i šta da naplatimo. Dobićemo fabrike, dobićemo klanice, dobićemo te modularne farme na kojima će ljudi da rade i proizvodićemo stoke, svinja dvostruko više nego što ih danas proizvodimo. Ovako to nećemo moći da uvećamo.Kome je to smetalo? Smetalo je interesnim grupama, lobijima koji su se skrivali iza toga da tobože štite malog čoveka i seljaka, a nisu štitili nikakvog malog čoveka nego su štitili tajkune koji su to uvezivali, koji su uvek imali pravo na to zemljište i pogledajte samo šta smo sad uspeli uspešno da uradimo, recimo u Pančevu. Za kratko vreme je urađena licitacija na vreme, urađeno tako da dobiju poljoprivrednici mali, a ne da tajkuni posle toga njima raspoređuju.A to su problemi sa kojima se suočavamo. Neću da odgovaram na to da li je nešto vređanje inteligencije ili nije. Ja mislim da dobro znam kako ljudi žive jer se krećem po Srbiji, znam koliko ljudi teško žive, ali ja znam da to ne može preko dana ili preko noći da se promeni. Još mnogo godina će biti potrebno da bi ljudi još bolji život osetili, ali nije to baš ni tako loš život sem za one koji jesu najsiromašniji. Primetiće te ne kukaju najsiromašniji, kukaju najbogatiji u uvek su najglasniji. Ti najsiromašniji sve dobro razumeju i radom hoće da poprave svoj položaj.Da vas pitam, kada je već tako, a kad je to u Srbiji bilo dobro? Kada je iko od nas, iko od vas izgovorio da je u Srbiji dobro? U kom to periodu srpske istorije je bilo dobro? Što da nije bilo dobro u Titovo vreme kada smo čekali na kredit po pet godina da bi 15 godina mogli da vratimo za zastavu 128 ili za zastavu 101? Danas takav automobil ne postoji na našim ulicama, gotovo da ne postoji.

Mi srpski komunisti u većini, a da ne govorim o tome nije nam valjao ni kralja Aleksandar, ni kralj Petar, niko nam od Obrenovića nikada nije valjao.Pa, kad nam je to bilo dobro? Jesmo li mi Srbi ikad rekli da je neko nešto vredeo osim kad umre. Nismo nikada. A i to kad umre kažemo, hoćete da vam kažem zašto. Ne zato što mislimo da je stvarno vredeo i zato što smo ga stvarno poštovali, umre, bude ubijen ili šta hoćete već, ne zato što smo ga stvarno poštovali nego zato što nam više nije prepreka ni u čemu, ne predstavlja nam konkurenciju. E, zato možemo da pokažemo pijete i da pokažemo poštovanje i ni zbog čega drugog. E, zato mi nemamo dovoljno spomenika za naše žrtve iz poslednje rata i zato ćemo tek sada na tome da radimo i na posebnom trgu. Zato nemam spomenik ni Stefanu Nemanji. Mi nemamo rodonačelnika dinastije Nemanjića spomenik u Beogradu. Nemamo, nemamo ulicu kralja Aleksandra, zato imamo ulicu njegovih atentatora i organizatora i onoga koji je pokušao. Šta ćete?Sve to imate u našoj zemlji, zato što u našoj zemlji nikad ništa ne valja, nikad ništa nije dobro, sve samo skloni, opsuj nešto ako možeš i idi pa ruši. Super smo napravili kada smo srušili ovu Narodnu skupštinu. Nismo je srušili, ali smo je prilično uništili. Još slike ne možemo da pohvatamo gde su, još platna ne možemo da pronađemo gde su.Što su.Što se tiče povećanja i smanjenja penzija i Ustavnog suda, ja mislim da je Ustavni sud nadležan da to komentariše a ne vi. Što se tiče smanjenja i povećanja penzija, prvo podsetiću vas 61% penzionera ima veće penzije nego što ih je ikada imao. Ovih 39% penzioneri imaju manje penzije i nikada to nisam krio. krio. Ovih 61% ima čak i nominalno veće penzije, ne nominalno, već realno, a ovih 39 ima manje i nominalno i realno i to ćemo da promenimo, ali ti penzioneri ne bi imali penzije upravo zbog onoga što se radilo u ovoj zemlji i kako se pravilo.I ja sam rekao – imaće veće penzije. Dakle, imaće veće penzije i nominalno od onoga što su imali a zbog niske inflacije značiće i realno veće. To sam govorio i za plate u javnom sektoru. Ne za upravu, ne za administraciju, već sam o tome govorio za učitelje, nastavnike, profesore, o tome sam govorio za zdravstvene radnike, za socijalne radnike, za vojsku i za policiju. Ja mislim da sam veoma precizno i o tome govorio.Da i o tome govorio.Da budem sasvim otvoren, pošto ideje koje su se iskristalisale u ova dva dana su, da su radnici izrabljivani, da je sve užasno, da bi svi to mogli mnogo bolje i to bez stranih investitora, ne znam odakle bi napravili rast, pa sve to da pitam, da mi neko to objasni. Samo mi objasnite odakle biste napravili rast, pošto ja znam kako se pravi rast BDP a vidim da mnogi ne znaju, pa mi kažite odakle biste napravili taj rast? Iz čega bi proizašao?

da, mi sarađujemo sa EU i nalazimo se na evropskom putu, ali mi imamo izvanrednu saradnju sa Ruskom Federacijom, po rečima Dmitrija Rogozina, našeg prijatelja, potpredsednika ruske Vlade, nikada nije bila bolja saradnja ruske Vlade sa srpskom Vladom, a ako mi pronađete bilo kojeg srpskog lidera koji se toliko puta sastao sa predsednikom Putinom i premijerom Medvedevim, bilo kojeg, sve ih saberite i od 2000. i pre 2000, onda mi i na taj način pokažite ko je to imao bolju saradnju sa Ruskom Federacijom.Mi ćemo tu saradnju da nastavimo, kao što ćemo da nastavimo naš evropski put na potpuno iskren i otvoren način, znajući šta su naši strateški ciljevi, znajući šta su naši istorijski partneri i uveren sam da je to jedina politika koja može da donese boljitak Srbiji, jedina politika koja je racionalna i koja je razumnaJa samo molim da mi neko pokaže od svih onih koji su govorili da strani investitori, to nisam čuo od vas, to sam čuo od drugih, od vas sam čuo za izrabljivanje radnika, dakle da mi samo kažu koji je to metod po kojem ćete da obezbedite uvećanu stopu rasta, ako to nisu strane investicije? Samo da mi taj genije to pokaže, da mi to pokaže jednim brojem.Pa meni ste se smejali kada sam govorio o čeri paradajzu, govorili ste – Vučić lupa gluposti. Pričali ste svašta, pa samo sam vam rekao istinu. Samo sam vam rekao istinu i ništa više, ali nije vredelo, kao i za sve drugo.Što se tiče naše spoljne politike, ukoliko mislite da Srbija može sebi od dve noge da odseče jednu, ja mislim da bi Srbija time mnogo teže pratila i mnogo teže mogla da ide u budućnost.A ovako ukoliko izbegnemo probleme u regionu, ukoliko izbegnemo probleme u okruženju, ukoliko budemo imali malo sreće u globalnim previranjima, da ne budemo kao što je Drecun danas govorio na toj liniji na kojoj smo se uvek nesrećom nalazili, siguran sam i uveren da Srbija ima dobru i ekonomsku i političku budućnost. Zahvaljujem Hvala